Josip (SDP)** Prelazimo na odlučivanje i glasovanje o završenim točkama dnevnog reda. Prvo je - Prijedlog za iskazivanje povjerenja prim. Siniši Vargi, dr.med.dent., za obavljanje dužnosti ministra zdravlja - Prijedlog za iskazivanje povjerenja prof.dr. Vedranu Mornaru, za obavljanje dužnosti ministra znanosti, obrazovanja i sporta Kolegice i kolege, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, poštovani Zoran Milanović, dostavio je Prijedlog za iskazivanje povjerenja primariusu Siniši Vargi za obavljanje dužnosti ministra zdravlja i profesoru doktoru Vedranu Mornaru za obavljanje dužnosti ministra znanosti, obrazovanja i sporta. hvala lijepa. 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprave su provedene na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja primariusu Siniši Vargi za obavljanje dužnosti ministra zdravlja. Molim da se izjasnite tko je za?

Hvala. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Za

Za iskazano povjerenje potrebna je većina ukupnog broja zastupnika Hrvatskog sabora. Utvrđujem da je većinom glasova, 82 glasa za, 24 glasa protiv i 11 glasova suzdržanih iskazano povjerenje primariusu Siniši Vargi za obavljanje dužnosti ministra zdravlja u Vladi Republike Hrvatske.